I još ćemo raspraviti - Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Republike Albanije o europskom partnerstvu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 712. Predlagateljica zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta ste primili.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 zamjenik ministrice vanjskih i europskih poslova gospodin Joško Klisović. Izvolite. **Klisović, Joško** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice Sabora, poštovane zastupnice i zastupnici. U okviru svoje politike prema državama jugoistočne Europe koje nisu članice EU i prema državama članicama europskog odnosno odnosno istočnog partnerstva Hrvatska je ponudila suradnju na dostizanju europskih standarda, odnosno na integriranju ovih država u EU i NATO sukladno njihovim naravno nacionalnim politikama. Sabor je čak i ratificirao niz takvih ugovora, na primjer sa Moldovom, Crnom Gorom smo potpisali, Makedonijom. Imamo sličan memorandum sa Ukrajinom kao i protokol sa Gruzijom i Azerbejdžanom. Prijedlog ovakvog ugovora sličnog je uručen i 2012. godine Bosni i Hercegovini, ali evo do danas nismo dobili još odgovor od bosansko-hercegovačke strane jer se unutar njenih nadležnih tijela nije još donijela jedinstvena bosansko-hercegovačka pozicija o ovom prijedlogu. Kosovu je ponuđen ovakav ugovor u svibnju ove godine, a sa Srbijom još uvijek usklađujemo tekst ugovora. Pred vama je na stolu, dakle ugovor o europskom partnerstvu sa Republikom Albanijom. Ovim ugovorom nastojimo pomoći Albaniji u prihvaćanju pravne stečevine EU i prilagodbi europskim standardima, te kroz prenošenje naših vlastitih iskustava iz pregovaračkog procesa poduprijeti Albaniju u uspješnom nastavku europskog integriranja. Ugovor je potpisan u Zagrebu 21. ožujka 2014. godine. Poseban cilj ovog ugovora je kroz pružanje pomoći u ispunjavanju kriterija olakšati tijek pregovora za članstvo Albanije u EU, zatim doprinijeti učinkovitom usklađivanju nacionalnog zakonodavstva Republike Albanije sa pravnom stečevinom EU, olakšati prilagodbu institucionalne infrastrukture državne uprave Republike Albanije, te podizanje razine stručnosti njezinih službenika kao i pomoći razviti proces kvalitetnog i pravodobnog informiranja javnosti o pristupanju EU. Za provedbu ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva iz državnog proračuna RH. Još samo informacija da je Republika Albanija provela unutarnju proceduru potvrđivanja, te nas je o tome obavijestila diplomatskom notom. Vlada Republike Hrvatske predlaže Saboru da također potvrdi ovaj ugovor. Hvala lijepo. **Zgrebec, Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne žele. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDSSB-a kolega Boro Grubišić. Hvala lijepo poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora, uvaženi gospodine Klisović, zamjeniče ministra, kolegice i kolege zastupnici. Evo pred nama je i Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade RH i Vijeća ministara Republike Albanije o europskom partnerstvu s konačnim prijedlogom zakona. Potpuno je jasno da su sa Republikom Albanijom uspostavljeni već i duži niz godina vrlo prijateljski odnosi. Naime, evo i na stolu je i nekakav prijedlog koji je pomalo maglovit i nejasan o jadransko-jonskoj autocesti gdje je velikim dijelom i Albanija uključena u ovaj dio, dakle spajanja Grčke preko Albanije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske pa sve prema da kažem Zapadnoj Europi, odnosno članicama, velikim članicama EU, srednjim i sjevernim. Ono što je jedino nejasno zapravo nemamo što prigovoriti ovoj suradnji između Republike Albanije i Republike Hrvatske je to da u ocjeni sredstava potrebnih za provedbu ovoga zakona piše da nisu potrebna dodatna financijska sredstva iz državnog proračuna Republike Hrvatske, pa bih gospodina Klisovića kad je već tu priupitao je li to moguće, ako u članku 2. ovoga zakonskog prijedloga piše da će Vlada RH staviti na raspolaganje specifična znanja i iskustva i ekspertize stečene u procesu europskih integracija kroz sljedeće oblike suradnje, a to je: organizacija zajedničkih konzultacija, inicijativa, događanja i aktivnosti. li ta organizacija možda već predviđena u proračunu Republike Hrvatske pa ne trebaju nova sredstva ili? Pa onda organizaciju studijskih posjeta iz Republike Albanije, stručnjaka iz Republike Albanije institucijama Republike Hrvatske ili i to nema u proračunu nema, kaže se da nisu potrebna sredstva. Stručno usavršavanje kroz seminare, dakle seminari traju i po 7 dana i više ponekad. O pitanjima europskih integracija, zakonodavstva, podizanja razine stručnosti uz uključivanje stručnjaka iz obiju ugovornih stranaka. Je kažem u ocjeni sredstava kažem nema sredstava, za to nisu potrebna. Ali ja vidim iz ovoga članka 2. da će utrošak sredstava biti zbog održavanja ako se održi sve ovo što piše u članku 2. ovoga zakona. Razmjena državnih službenika, pružanje stručnih usluga u području europskih integracija od strane hrvatskih stručnjaka, obuku i razmjenu iskustava vezanu uz upravljanje financijskoj pomoći EU pri tome ugovorne stranke pripremit pripremit će kaže i zajedničke projekte. Pa i projekti koštaju, pripremanje zajedničkih projekata. Valjda ćemo pola mi, pola oni ili kako? Dakle, kako god se okrene troškova će biti. Samo ne znam u kojoj stavci su oni predviđeni ili pak se mora u novom proračunu iznalaziti sredstava za ovo. Tako da čini mi se da baš i ne stoji da ocjena sredstava potrebnih za provedbu ovoga zakona da sredstva nisu potrebna. I ono što u članku 6. još vidim da piše, a što je pa neću reći zanimljivo ali možda bi se dalo komentirati, a to je da se ovaj ugovor sklapa na neodređeno vrijeme. li to na neodređeno kao zapošljavanje na određeno i neodređeno? Ili barem da se piše do ulaska Albanije u EU ili ne znam kako. Zašto na neodređeno vrijeme? I s time da se jasno može ovaj ugovor raskinuti a da stavke iz ovog ugovora prestaju važiti nakon 6 mjeseci od odustajanja bilo koje strane ili stranke od ovoga ugovora. Uglavnom klub HDSSB-a će podržati ali samo molimo ministra da nam objasni ovaj neutrošak nijedne kune u svezi provođenja ovoga ugovora između Albanije i Hrvatske. Eto, hvala lijepo. I završno, zamjenik ministrice, gospodin Joško Klisović. Izvolite. **Klisović, Joško** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice Sabora. Evo vrlo kratko, dakle da u pravu ste da će ove aktivnosti proizvesti određene troškove, ali u pravu ste i kad ste kazali da se ti troškovi već nalaze u Proračunu Ministarstva vanjskih poslova i to kako na stavci bilateralni odnosi sa Republikom Albanijom tako i na stavci Centra za tranzicijske procese odnosno kako ga mi popularno zovemo Centra izvrsnosti, koji je jedan centar u Ministarstvu vanjskih poslova gdje je konsolidirano i sistematizirano kompletno znanje koje imamo iz pregovaračkog procesa gdje smo pozvali sve pregovarače, voditelje radnih skupina i ostale ljude koji su sudjelovali u procesu da to znanje jednostavno sistematiziramo jer ono je ja bih rekao bilo do tada u rasutom stanju

članstvo u EU tako i mi ta sredstva preusmjeravamo u nove aktivnosti, nove programe a nastavljamo i neke koje smo imali i dosada. Dakle, u tom smislu nije potrebno više Ministarstvo vanjskih poslova osiguravati dodatna sredstva za provedbu ovog zakona jer su sredstva već na ove dvije stavke osigurana. Hvala. Da, bilo je pitanja još i oko važenja ugovora, zašto je na neodređeno vrijeme uz mogućnost otkazivanja? To je jedna standardna formula koju mi imamo u svim našim ugovorima, međunarodnim ugovorima i ona se upotrebljava ustvari u međunarodno pravnoj praksi vrlo učestalo, gotovo je pravilo bez izuzetka.

iz svih klubova bude barem netko prisutan zbog građana koji posjećuju Hrvatski sabor. I informacija o nastavku rada. Nastavit ćemo u srijedu, 15.10. u 9,30 s Konačnim prijedlogom Zakona o područjima i sjedištima sudova, nastavit ćemo s Konačnim prijedlogom Zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava i prijedlogom Industrijske strategije RH. Hvala lijepa i doviđenja. Hvala vama.